**Batinić, Milorad (HNS)** Prelazimo na: - Konačni prijedlog Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 310;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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo iako se nisam maloprije javio za završnu riječ, moram reći da se slažem sa kolegom Šukerom vezano za FINA-u i za platni promet. I da je to nešto što je bilo dobro ustrojeno u Republici Hrvatskoj i da je to bio jedan dobar proizvod Republike Hrvatske ali jednostavno evo, nažalost, se ne razumije./… problemima. I da bi bilo puno jednostavnije da je FINA imala svoju, da se može razvijati u tom pogledu i kao jedan tržišni proizvod. No, danas ispred nas je Nacrt prijedlog Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije, iako je velika veličina odgovornosti za obavljanje carinske politike prenesena na institucije Europske unije, postoje određena područja u kojima države članice mogu donositi nacionalne carinske propise. Cilj predloženog zakona je detaljnije urediti provedbu pojedinih provedbi Carinskog zakonika zajednice i ostalih izravno primjenjivih carinskih propisa Europske unije koje daju ovlasti zemljama članicama da određena područja uređuju nacionalnim propisima kao što je npr. zastupanje pri carinskim tijelima, provedba carinskog nadzora i provjera, nadležnost carinskih tijela u određenim slučajevima, oduzimanje i prodaja robe, ustupanje robe u korist države, kamate itd.. Te propisati ona područja koje Carinsko zakonodavstvo Europske Znači ovo je jedan isto takav zakon koji odnosi se da, moramo prihvaćamo direktivu, odnosno pravila Europske unije jer smo sada na jedinstvenome carinskome području Europske unije i sukladno svemu tome zapravo treba i promatrati ovu zakonsku regulativu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi, ali nemamo prijavljenih. U ime Kluba HDZ-a kolega Ivan Šuker.

Međutim, ja si ovdje samo postavljam jedno pitanje s obzirom da smo danas ujutro imali raspravu o PDV-u i da smo tada rekli da se ukidaju slobodne zone, a ovdje je člankom 42. veli korisnici slobodne zone ili slobodnog skladišta. ako Zakonom o PDV-u kažemo da više što se tiče PDV-a slobodne carinske zone ne mogu postojati onda me zanima da li su ovi korisnici slobodne zone ili slobodnog skladišta jedna nova terminologija ili nešto novo u ili nešto novo u odnosu na slobodne carinske zone. I također ima ovdje dio 5 koji mi je vrlo interesantan, a to je carinski dug i oslobađanje od plaćanja carinskog duga. Mene zanima da li je carina sukladno kao i porezna uprava konačno konsolidirala carinski dug i da li će se to počet rješavat jer ovdje vrlo interesantna su, ovdje ovdje se očigledno radi o obvezi carine, dakle … plaćanje carinskog duga ne podrazumijeva se da je to nekakav dug koji je nastao pa ga netko nije podmirio na vrijeme nego se radi o tome da je to vjerojatno utvrđena carina koju treba platiti u zakonskom roku. Ili sam ja možda u krivu. Dakle ovdje se radi o carinskim, to je ona terminologija koja je različita i zato kažem ova ova nova terminologija u usklađivanju zakonodavstva Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije se kosi sa potpuno drugačijim terminima koje smo mi imali u svom zakonodavstvu u prošlosti. I mi sad ovdje kad govorimo o dio 5 jer ovaj zakon cijeli je podijeljen u 10 dijelova, govori se o carinskom dugu i oslobađanju od plaćanja carine. Dakle carinski dug po nekakvoj hrvatskoj terminologiji je tako kažem u nekakvom uvriježenom razmišljanju u financijskom životu javnih financija Republike Hrvatske nešto što nije podmireno na vrijeme i evidentirana je obveza da to netko treba platiti. Međutim, čitajući ovaj prijedlog zakona dakle ovdje pod carinskim dugom i oslobađanjem plaćanja od carine se definira nešto što je utvrđeno da mora platit kao carinu, Dakle, jer i odgoda plaćanja carinskog duga dakle ako je to promijenjeno, ako je to novo utvrđena obveza onda ima samo drugačiji smisao ali onda mislim da je u obrazloženju zakona trebalo pojasniti jer kažem, radi se o terminologiji koja je u prošlim vremenima značila nešto sasvim drugo. Dakle to su ovi financijski dijelovi, a ovo sve ostalo je tehnički dio što, kako i carina se treba ponašati, dakle od uništenja robe do prikupljanja, prodaje i besplatne dodjele robe, dakle robu koja je zaplijenjena. Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon, Prijedlog zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije, s konačnim prijedlogom zakona, s tim da predlažemo dakle predlagatelju zakona da u obrazloženju zakona pojasni ovih nekoliko pojmova koji su na određen način u koliziji sa starim zakonom. Hvala lijepa. Nemamo više prijavljenih. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. **Stazić,